Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti prijevoza novca i drugih vrijednosti, hitni postupak, Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić će kratko obrazložiti prijedlog. Izvolite. … /Upadica se ne razumije./… Neće. Hvala. Otvaram raspravu. Odbori? Ništa. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti prijevoza novca i drugih vrijednosti uspostavlja se međunarodnopravni okvir za ostvarivanje suradnje dviju država i njihovih nadležnih tijela pri obavljanju zaštite prijevoza novca i drugih vrijednosti preko državnog područja jedne od dogovorenih stranaka za potrebe druge ugovorene stranke. Sporazumom se utvrđuje način postupanja u ostvarivanju suradnje, prava i obaveze ugovornih stranaka, način ostvarivanja komunikacije te pitanje podmirenja troškova koji nastaju ostvarivanjem suradnje. Sporazum ujedno predstavlja i element daljnjeg unapređivanja Hvala.